колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № Законопроектът е № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г. С доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни запознае нейният председател народния представител Петър Кънев. Господин Кънев, заповядайте, имате думата.

на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите –Карина Караиванова – заместник-министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Цветанка Михайлова – началник на отдел „Регулация на финансовите пазари”; от Комисията за финансов надзор – Владимир Савов – член на комисията, Десислава Ласкова – началник на отдел в дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност”, и Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност” в дирекция „Правна”; от Асоциация на индустриалния капитал в България – Васил Велев – председател на Управителния съвет. Законопроектът, представен от заместник-министър Карина Караиванова, въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година

подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги. Въвеждат се задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, да използват адекватни методи за оценка на рисковете и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинги. При преценката за спазването на изискването за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги, надзорният орган взима предвид естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема. Предвидени са съответни изменения и в Кодекса за социално осигуряване, като независимо от обстоятелството, че адресат на Директива 2003/41/ЕО са институциите за професионално пенсионно осигуряване, законопроектът разпростира изискванията за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги по отношение на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Допълват се съществуващите изисквания към правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързани с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, така че да осигуряват надеждно управление на риска в съответствие с естеството, мащаба и сложността на инвестициите на фондовете. Въвежда се задължение за пенсионноосигурителните дружества да използват адекватни методи за оценка на рисковете, като не се доверяват механично на кредитни рейтинги. Усъвършенстват се процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества като те се задължават да приемат и преразглеждат инвестиционната политика на съответния пенсионен фонд, с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”. До този момент в законодателството не е налице изрично задължение за тяхното изготвяне и представяне по отношение на универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове. Допълнени са и процедурите по издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като е предвидено представяне на инвестиционните политики и правилата за управление на риска. В хода на дискусията народният представител Жельо Бойчев попита кое налага изменението, предвидено в § 2 от Законопроекта, което не е изискване на посочената директива и предвижда Комисията за финансов надзор да отнема издаден лиценз, ако от осъществяваната дейност на управляващо дружество е видно, че основната част от дейността се извършва на територията на друга държава членка или на територията на трети държави, а е получен лиценз от комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващите дружества в друга държава. От Комисията за финансов надзор отговориха, че изменението е продиктувано от констатирани такива случаи в практиката и би улеснило работата им по прилагането на закона. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г.”

На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Анна Андонова и Петя Никифорова – експерти в същата дирекция; на Комисията за финансов надзор: Владимир Савов – член на Комисията, Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност" в дирекция „Правна”. Законопроектът беше представен от госпожа Караиванова. Със Законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлим ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинга. Управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове следва да използват адекватни методи за оценка на рисковете и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинга като надзорният орган взима предвид естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема. Със Законопроекта се предвиждат изменения и в Кодекса за социално осигуряване, които също са насочени към въвеждане на настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз. Промените се отнасят не само до фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, но и до фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволните пенсионни фондове. Законопроектът усъвършенства процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества и по този начин способства за повишаване на качеството на инвестициите на на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Независимо, че пенсионноосигурителните дружества вече имат изградени системи за управление на риска, е възможно въведените със Законопроекта задължения да бъдат свързани с допълнителни разходи за тях, но не се очаква те да бъдат прекомерни. Предвид необходимостта от оценка на позоваванията на кредитни рейтинги в инвестиционните политики в чл. 175а от Кодекса за социално осигуряване изрично е регламентирано задължение на пенсионноосигурителните дружества да приемат и преразглеждат инвестиционната политика на съответния пенсионнен фонд с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”. С цел обезпечаване на надзора върху спазването на новите изисквания в Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта е предвидено и задължение на пенсионноосигурителните дружества да представят в Комисията за финансов надзор правилата за управление на риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове в определен срок след влизането в сила на Закона. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 14 народни представители,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

и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30 В заседанието участваха господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, госпожа Анна Андонова и госпожа Петя Никифорова – експерти в Министерството на финансите, господин Ангел Джалъзов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, господин Владимир Савов – член па Комисията за финансов надзор и експерти от нея и представители представители на пенсионноосигурителни дружества. Законопроектът бе представен от господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите. Той посочи, че разглеждания законопроект транспонира текстове от Директива

на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. И с трите директиви се установяват пруденциални изисквания по отношение на управлението на риска от институциите за професионално пенсионно осигуряване, от управляващите от управляващите или инвестиционните дружества, които управляват предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, или съответно от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

предоверяването на кредитни рейтинги. С този Законопроект вносителят – Министерски съвет, предлага да се въведат задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, да използват

и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинга при извършването на инвестициите си в дългови инструменти. Общият принцип срещу предоверяването на кредитни рейтинга следва да бъде заложен в методите и системите за управление на риска на управляващите или инвестиционните дружества, като бъде съобразен с характерните им особености. Законопроектът предвижда разширяване на задълженията от Директива 2013/14/ ЕС не само върху институциите за професионално пенсионно осигуряване но и върху фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволните пенсионни фондове. Вносителят намира, предвид размера на управляваните активи и броя на осигурените лица, че е от от особено значение повишаването качеството на инвестициите и защитата на интересите на инвеститорите в професионалните, универсалните и доброволните пенсионни фондове. Също така беше подчертано, че Законопроектът има за цел да се усъвършенстват процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества и по този начин също да се способства за повишаване качеството на инвестициите на управляваните от тях фондове за допълнително задължително и доброволно осигуряване. По отношение на измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са залегнали в Законопроекта, вносителят посочи, че те имат за цел изричното регламентиране на задължение на пенсионноосигурителните дружества да приемат и преразгледат инвестиционната политика на управляваните от тях фондове за задължително допълнително и доброволно осигуряване. Предвид необходимостта от оценка на кредитния рейтинг и оценка на риска, Комисията за финансов надзор ще изработи необходимите актове, които дружествата ще прилагат в своята дейност.

подкрепа за Законопроекта. По отношение промените, които се отнасят до пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, той съобщи, че дружествата че дружествата и към този момент вече разполагат с вътрешни правила, които изпълняват, въпреки, че не е било изрично задължението да го правят, поради отсъствие на законови текстове.

Те заявиха, че без да са били законово задължени са се придържали към добри европейски практики в своята дейност с цел високо качество на инвестициите и разумно управление на риска, които в крайна сметка да носят добра доходност добра доходност на осигурените лица. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 16 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържали се”, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно

Благодаря Ви, господин Гечев. Сега ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, госпожо

„СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г. На редовното си заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесен от Министерския съвет. заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на финансите – госпожа Карина Караиванова-Ганозова – заместник-министър на финансите, госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, госпожа Цветанка Михайлова – началник отдел в същата дирекция и госпожа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция; от Комисията за финансов надзор господин Владимир Савов – изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, госпожа Десислава Ласкова – началник отдел в същото управление и госпожа Веселина Мандаджиева – началник отдел в дирекция „Правна”.

и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги. II. Проектът на закон предлага въвеждането на задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, да оценяват и анализират адекватно рисковете, а не да разчитат само на кредитните рейтинги за тази цел. В съответствие с чл. 51, параграф 3а

когато той формира преценката си дали изискването за избягване на предоверяването е спазено. III. Законопроектът предвижда още изискванията за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги, чиито адресат съгласно Директива 2003/41 са институциите за професионално пенсионно осигуряване, да обхванат всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. тази връзка с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в Кодекса за социално осигуряване. С тях се цели усъвършенстване на процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества, а с това и повишаване на качеството на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнени са и процедурите по издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като е предвидено представянето на инвестиционните политики и правилата за управление на риска. IV. Не на последно място, във връзка с ефективността на надзора върху спазването на новите изисквания, в Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвижда пенсионноосигурителните дружества да представят в Комисията за финансов надзор своите правила за управление на риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага – с 12 гласа на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г.” Благодаря Ви. Откривам дебата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Има ли желаещи за изказвания?

първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, вносител – Министерският съвет. Моля, който е „за”, да гласува.

Не видях желание за изказвания, вероятно няма колеги, които са „против”.

за 81, против 1, въздържали се 6. Законопроектът е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни с вносител Министерският съвет.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за допускане в пленарната зала на господин Красимир Симонски изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 4 февруари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г. На заседанието присъства господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и Законопроекта. С предложените изменения и допълнения в Закона за достъп до пространствени данни се осъществява пълно транспониране на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) в националното законодателство. С определени текстове от Законопроекта се осигурява техническа възможност за органите на публичната власт, а при определени условия и за трети лица, които поддържат масиви от пространствени данни, да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги. Регламентирани са и задължения на органите на публична власт за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на публични функции на органите, които могат да имат въздействие върху околната среда. Със Законопроекта се прецизират и текстовете, свързани с изискванията към съдържанието на метаданните за масивите от пространствени данни, по отношение на идентификацията на субектите, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на тези масиви. Прецизирани и допълнени са разпоредбите, отнасящи се до услугите за пространствени данни. Поставени са редица изисквания към предоставянето на тези услуги, като те трябва да са лесни за ползване и да отчитат съответните изисквания на потребителите. Законопроекта са предвидени и механизми за координация между различните нива на управление, на участието на лицата, заинтересовани от ползването на техните инфраструктури за пространствена информация.

създавана, събирана, поддържана и разпространявана по реда и при условията на Закона за достъп до пространствени данни. Като друга основна цел на Законопроекта бе посочено и подобряването на координацията между потребителите, доставчиците на услуги за пространствени данни и услуги с добавена стойност и лицата, които посредничат при предоставянето на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 13 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г.”

Откривам дебата за изказвания по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни. Има ли желаещи да се изкажат?

Данаил Кирилов ще ни запознае с докладите по шестте законопроекта, изготвени от водещата Комисия Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД” за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-13, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-24, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-26, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 9 декември 2014 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева Данговска и група народни представители на 19 декември 2014 г.; и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-1, внесен от Петър Владиславов Славов на 5 януари 2015 г. На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроектите, които посочих току-що. На заседанието присъстваха: господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и госпожа Катя Хаджиева – експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи. По Проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-13, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, в Комисията по правни въпроси са постъпили становища от Прокуратурата на Република България, Министерството на правосъдието и Върховния касационен съд. От името на Прокуратурата на Република България главният прокурор изразява отрицателно становище по Законопроекта, което е аргументирано с несъобразяването му с правото на на живот, регламентирано в чл. 28 от Конституцията на Република България, като основно право на човешката личност, както и с поетите ангажименти на държавата по силата на международни актове и актове на Европейския съюз (чл. 6, ал. 1 от Международния пакт за граждански и политически права; чл. 2, алинеи 1 и 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; и чл. 2, т. 1 от Хартата на основните права в Европейския съюз). Главният прокурор изтъква, че неизбежната отбрана не представлява право на неограничено засягане на нападателя, в какъвто смисъл е и Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния съд, с което са обявени за противоконституционни разпоредбите, разширяващи приложното поле на неизбежната отбрана. Според Министерството на правосъдието уредбата на института на неизбежната отбрана в законодателството ни е ясна и достатъчна и не е налице необходимост от законодателни изменения. Върховният касационен съд изразява отрицателно становище по внесения Законопроект, като излага доводи, че предложената промяна би довела до дисбаланс на двата правно защитени интереса – на отбраняващия се и на нападателя. По Проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-24, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители,

с несъответствието на Законопроекта с основното начало за равенство на всички хора по достойнство и права, прогласен в чл. 6, ал. 1 от Конституцията на Република България и създаването по този начин на условия за дискриминация по защитен признак (сексуална ориентация). В становището се сочи противоречие на внесения Законопроект с конституционно прогласените права на гражданите по чл. 39, ал. 1 и чл. 43 от Конституцията на Република България. Отбелязва се несъответствие и с поетите от държавата ангажименти по силата на международни актове и актове на Европейския съюз (Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права и Хартата на основните права в Европейския съюз). Министерството на правосъдието изразява становище, че приемането на така предложения текст би било в противоречие с Конституцията на Република България и вътрешното законодателство, както и с международните договори и общоевропейското право. Според Върховния касационен съд предложеният текст е в противоречие с правото на неприкосновеност на личния живот, с правото на свободно сдружаване, с правото на изразяване на собствено мнение и с правото на участие в митинги и манифестации и приемането му би довело до дискриминация, основана на сексуална ориентация. становището се сочи несъответствие на предложението с действащата нормативна уредба и международните задължения на Република България. По проектите на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева Данговска и група народни представители, и на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-1, внесен от Петър Владиславов Славов, в Комисията по правни въпроси е постъпило становище от Министерството на вътрешните работи, което изразява подкрепа за двата законопроекта. Според МВР предвиждането в първия от двата законопроекта на по-високи санкции при квалифициращите обстоятелства по чл. 343, ал. 3, чл. 343б и чл. 343в от Наказателния кодекс цели засилване на превантивния ефект и постигане на по-голяма адекватност на наказанието спрямо обществената опасност на деянието и неговите последици. За илюстрация на тежките последици, настъпили в резултат на пътнотранспортни произшествия, е приложена справка, съдържаща подробни данни относно броя и вида на пътнотранспортните произшествия и броя на загиналите и ранени граждани през 2012, 2012, 2013 и 2014 година. По отношение на втория Законопроект, с който се предвижда включването на нови квалифициращи обстоятелства в чл. 343, ал. 3 от Наказателния кодекс, МВР изразява становище, че предложените изменения отчитат високата обществена опасност на деянието и са насочени към постигане целите на наказанието съгласно чл. 36 от Наказателния кодекс. От името на вносителите, Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-13, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г., беше представен от господин Илиан Тодоров. Законопроектът предвижда разширяване на приложното поле на неизбежната отбрана. Господин Тодоров обоснова внесеното предложение с необходимостта от осигуряване на възможност за адекватна защита на лицата в условията на динамичната и изключително усложнена криминогенна обстановка в страната и посочи, че неясните и пестеливи формулировки в Закона създават опасност от наказателно преследване за лицата, които са защитили собствен или обществен интерес, но това е довело до вредоносен резултат за нападателя, който е действал противоправно. Според вносителите това налага разширяване на приложното поле на института на неизбежната отбрана, включително и за случаите на предварително взети мерки за защита срещу евентуално нападение, най-често чрез технически средства. От името на вносителите, Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № от Волен Николов Сидеров и група народни представители, беше представен от господин Илиан Тодоров. Със Законопроекта се предвижда създаване на нов състав на престъпление, с който да се криминализира публичното манифестиране на хомосексуална ориентация или принадлежност чрез организация или участие в митинги, шествия и паради, или чрез средствата за масова информация и интернет. Господин Тодоров обоснова внесеното предложение с необходимостта от закрила на традиционните български ценности, традиционните за страната ни семеен модел и нравственост, както и защитата на гражданския мир и обществената безопасност. От името на вносителите Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-26, внесен от Лютви Местан и група народни представители, беше представен от господин Четин Казак. Със Законопроекта се предвижда отпадането на давността за наказателно преследване и изпълнението на наказанието по отношение на редица престъпления, описани по глави и раздели, които са извършени по политически причини от лица, свързани с комунистическия режим, след 9 септември 1944 г., включително и свързаните с така наречения „възродителен процес”. Господин Казак посочи, че с предложението се цели да възтържествува справедливостта и да бъдат овъзмездени всички жертви на тези престъпления. От името на вносителите Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет, беше представен от заместник-министъра на правосъдието господин Петко Петков. Законопроектът включва четири групи предложения за изменения и допълнения. Първата група е свързана с транспонирането на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета, срокът за въвеждането на която е изтекъл на 18 декември 2013 г. втората група предложения се цели изпълнението на препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа за привеждане на националното законодателство в съответствие с международните стандарти относно престъплението „финансиране на тероризъм”. Третата група предложения е свързана с привеждане на Наказателния кодекс в съответствие с Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията, а четвъртата произтича от стартирала Процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От името на вносителите Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева и група народни представители, беше представен от господин Димитър Лазаров. Със Законопроекта се предвижда увеличаване на размера на наказанието „лишаване от свобода” за престъпленията по чл. 343, ал. 3, чл. 343б и чл. 343в от Наказателния кодекс, а в част от хипотезите и кумулативно налагане на наказанието „глоба”. Господин Лазаров обоснова необходимостта от завишаване на санкциите при наличието на квалифициращи обстоятелства с невъзможността предвидените към момента по-ниски наказания да изиграят превантивна роля за понижаване ръста на тези престъпления, които са с изключително тежки последици. Драстичното увеличаване на ръста на посочените престъпления и стремежът към ефективност на наказателната политика налагат необходимостта от законодателна намеса с цел осигуряване на превенция. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-1, внесен от Петър Славов, беше представен от вносителя. Със законопроекта се предвижда допълване на разпоредбата на чл. 343, 343, ал. 3 с нови квалифициращи обстоятелства, като по този начин се регламентира по-тежка наказуемост и за деяния по чл. 342 от Наказателния кодекс, които са извършени на площи, предназначени само за пешеходци или в паркове, градини и детски площадки в населените места, на територията на които движение на моторни превозни средства не е разрешено. Господин Славов мотивира внесеното предложение с необходимостта от привеждане на наказанието в тези случаи в съответствие с обществената опасност на деянието и осигуряване на превантивен ефект, предвид зачестилите инциденти с пешеходци на територията на пешеходни зони, паркове, градинки и детски площадки. В обсъждането на законопроектите взеха участие народните представители Филип Попов, Димитър Лазаров, Явор Нотев, Петър Славов, Емил Димитров, Димитър Делчев и Христиан Митев. Господин Филип Попов отбеляза, че ще се въздържи да подкрепи Законопроекта, внесен от народния представител Петър Славов, поради изпадането в казуистика, което не е добра законодателна техника. По отношение на Законопроекта, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, той изрази становище, че само по себе си увеличаването на санкциите не би изиграло превантивен ефект за ограничаване на тези произшествия. Господин Попов отбеляза, че предложеният текст в Законопроекта, внесен от народния представител Лютви Местан и група народни представители, няма обратно действие, такова е недопустимо, поради което няма да го подкрепи. В подкрепа на Законопроекта, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, господин Димитър Лазаров отбеляза ужасяващата статистика за пътнотранспортните произшествия и даде примери за неефективността на предвидените към момента наказания. В подкрепа на законопроектите, внесени от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, господин Явор Нотев отбеляза, че те касаят обществено значими проблеми, които са силно наболели и изискват решителен отговор, както и че предложенията са в съответствие с европейските практики. Предвид тревожната ситуация във връзка с пътнотранспортните произшествия и необходимостта от адекватна реакция, господин Нотев изрази подкрепа за Законопроекта, внесен от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, като обърна внимание върху обстоятелството, че трябва да се съобразят съответно и наказанията, предвидени при умишлено извършените деяния, които следва да са по-високи от тези при непредпазливите. По отношение на Законопроекта, внесен от народния представител Петър Славов, господин Нотев отбеляза, че казуистичният подход не е добър, изброяването никога няма да бъде изчерпателно и правнотехнически предложението следва да се коригира. В подкрепа на внесения от него Законопроект, народният представител Петър Славов обърна внимание върху обстоятелството, че част от пешеходните зони са улици и дори и един конкретен случай със смърт на дете изисква да се мисли за необходимите мерки, включително за законодателна промяна. Народният представител Емил Димитров обоснова съмненията си относно ефективността при възприемане на казуистичния подход. Относно Законопроекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, насочен към разширяване на приложното поле на неизбежната отбрана, господин Димитър Делчев отбеляза невъзможността да подкрепи същия поради наличието на неясни формулировки, като същевременно акцентира върху необходимостта да се търси максимално добрият начин да се реши съществуващият проблем с нападенията. Относно внесения от народния представител Лютви Местан и група народни представители Законопроект той отбеляза, че изключването на давността създава състояние на правна несигурност, а по отношение на внесения от Министерския съвет Законопроект посочи, че по принцип го подкрепя, но има някои текстове, които биха създали проблеми в правоприлагането и следва да бъдат коригирани. Относно внесения от народния представител Волен Сидеров и група народни представители Законопроект, целящ разширяването на приложното поле на неизбежната отбрана, господин Христиан Митев отбеляза, че безспорно е необходима промяна в тази насока, но това трябва да стане след широко обсъждане и при съобразяване с решението на Конституционния съд, за да не се стигне до накърняване на други права. По втория, внесен от народния представител Волен Сидеров, Законопроект, господин Митев изрази становище, че наказателната репресия е твърде крайна мярка. Относно Законопроекта, внесен от народния представител Лютви Местан и група народни представители, той изрази становище, че институтът на давността не следва да бъде променян с мотиви, които имат по-скоро политически характер. Господин Митев изрази подкрепа за Законопроекта, внесен от Министерския съвет и за двата законопроекта, свързани с пътно-транспортните произшествия, като по отношение на тях отбеляза необходимостта от прецизиране.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 2014 г.; - с 1 глас „за”, без „против“ и 15 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-24, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; с 9 гласа „за”, 6 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-26, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; с 14 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11,

предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 19 декември 2014 г.; - с 11 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-1, внесен от Петър Славов на 5 януари 2015 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов, за стоическото изчитане на доклада в рамките на почти 25 минути. Продължаваме със следващия доклад.

Гласуваха ли всички? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.

„На свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 9 2014 г. От името на вносителите, Законопроектът бе представен от заместник-министър Петко Петков. Според вносителя целта на горепосочения Проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е въвеждане

за транспониране е бил 18 декември 2013 г. В хода на дискусията народните представители изразиха необходимостта от прецизиране на някои от текстовете, особено тези, които са определени като дискриминационни по полов признак. Във връзка с тези забележки, вносителите увериха, че тези разпоредби ще бъдат уредени с предстоящата цялостна промяна на държавната наказателна концепция по този раздел. В края на обсъждането членовете на Комисията се обединиха около необходимостта от приемането на предложените законодателни изменения, предвид значимостта на приоритетния за страната ни характер на въпроса, относно въвеждането в националното законодателство на Директива 2011/92/ЕС.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

на 19 декември 2014 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 януари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 19 декември 2014 г. На заседанието присъства господин Антон Антонов – заместник-директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение” към Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше представен от народния представител господин Иван Вълков. Според вносителите основната цел на Законопроекта е предприемането на адекватни мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, причинени от тежките пътно-транспортни произшествия, както и постигане на превантивен ефект и по-голяма адекватност на наказанието спрямо резултата от деянието и обществената му опасност. При представянето на Законопроекта вносителите изразиха мнение, че че предвидените наказания в сега действащия Наказателен кодекс за деянията по чл. 343б и чл. 343в не са изиграли своята превантивна роля, поради което се предвижда завишаване на санкцията при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, или при управление без съответното свидетелство за правоуправление. Въпреки действията на органите на Министерството на вътрешните работи, през последната година е ясно очертана тенденцията за увеличаване на жертвите от такива произшествия и с оглед на това е необходимо да се предприемат и сериозни

като основните причини за това са употребата на алкохол и наркотици. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71,

Заповядайте, госпожо Ангелова. Днес Вие представлявате Комисията. Уважаеми господин Председател, колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 9 декември На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, и Александър Стефанов – началник отдел в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” в Министерството на правосъдието. Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от господин Петков заместник-министър на правосъдието. Законопроектът включва четири групи предложения за изменения и допълнения. - Първата група е свързана с транспонирането на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета, срокът за въвеждането на която е изтекъл на 18 декември 2013 г. - С втората група предложения се цели изпълнението на препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа, за привеждане на националното законодателство в съответствие с международните стандарти относно престъплението „финансиране на тероризъм”. - Третата група предложения е свързана с привеждане на Наказателния кодекс в съответствие с Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията. - Четвъртата група предложения произтича от стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Не се налага финансиране от страна на държавата, за да бъдат извършени предлаганите промени в Наказателния кодекс. След представяне на Законопроекта се проведе обсъждане. Беше разяснено, че Европейската комисия счита за неподходящи и несъразмерни по отношение на обществения интерес поддържаните от българските власти наказателни санкции и конфискацията на имущество по силата на чл. 251 от Наказателния кодекс към всички случаи на неспазване на задължението за деклариране, включително включително и когато това се случва и по вътрешните граници на Европейския съюз, както и това, че употребеният термин „особено големи размери” за предмета на престъплението в сега действащия чл. 251 от Наказателния кодекс е понятие, което не е дефинирано в закона и така поражда правна несигурност. В Наказателния кодекс липсва и законова дефиниция на понятието „Големи размери”. Съдържанието на последните досега се извличаше от прилаганото от години Тълкувателно Решение № 1/98 г. на Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Предвид на това: С § 17 от Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се предлага изменение в чл. 251, ал. 1, като се инкриминира единствено недекларирането на границата на страната, когато същата се явява външна граница на Европейския съюз. Така в случай на неспазване на режима за деклариране на вътрешните граници на Европейския съюз ще се налага единствено административна санкция (по Валутния закон), но не и наказателноправна в съчетание с конфискация. С § 2, т. 3 от Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се създават съответно нови т. 30 „Големи размери” и т. 31 „Особено големи размери” в чл. 93 от Общата част на Наказателния кодекс. Членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №

представихме докладите на комисиите. Преминаваме към представяне на законопроектите от името на вносителите им. Първият Законопроект е е от 27 октомври 2014 г. на господин Волен Сидеров и група народни представители с № 450-01-114. Той ще бъде представен от името на вносителите от господин Тодоров.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Предложението, което правим, се състои от едно основно нещо – който манифестира публично своята или на други хомосексуална ориентация или принадлежност чрез организация или участия в митинги, шествия и паради или чрез средствата за масова информация и интернет, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв. Ще Ви запозная и с мотивите на направеното от нас Под диктовка отвън различни гей организации и лобистки групи всяка година планират да провеждат свои гей паради в България. Това чуждо на националните ни традиции и морал уродливо явление се състоя за пръв път през 2008 г. и и оттогава до днес се провежда без никакъв адекватен отпор от страна на държавните институции. Всяка година преди и по време на така наречените „шествия за гей права” българското общество бива дълбоко скандализирано от поведението на организаторите и участниците в него, които демонстрират из улиците неприкрит разврат, сексуална перверзност и морална разпуснатост. На този фон не по-малко притеснения будят и идеите, които гей активистите лансират в публичното пространство като легализиране на бракове между еднополови двойки и осиновяване на деца от същите. През всичките тези години – от 2008 г. насам, редица граждански сдружения, патриотични организации, родителски съюзи, както и Българската православна църква са изказвали своята остра реакция срещу това явление и са предупреждавали за опасностите, които то крие. Правени са различни информационни кампании и други мероприятия, които са получавали подкрепа от цялото общество, а миналата година беше реализирана подписка срещу подготвения гей парад, събрала подписите на десетки хиляди граждани. Важно е да се спомене, че традицията на този тип противообществени прояви датира от 28 юни 1969 г., когато в нюйоркския квартал Гринич Вилидж избухват така наречените „стоунуолски бунтове”. Това са серия от яростни сблъсъци между хомосексуални лица и нюйоркски полицаи, които продължават няколко дни и завършват с десетки ранени служители на сигурността. Стоунуолските безредици са събитието, което вдъхновява организаторите на въпросния гей парад – както в чужбина така и у нас, от което те черпят своеобразна историческа легитимация. Всичко това ни кара да смятаме, че тази проява, както и подобните й, са не просто опасност за традиционните български ценности и покушения срещу обществения морал, но също така представляват публично подтикване към вандализъм и противообществени действия. Чрез предложената поправка считаме, че се отговаря на обществените очаквания за закрила на традиционните за страната ни семеен модел и нравственост, както и за защита на гражданския мир и обществената безопасност. Уважаеми колеги, аз четох доклада на прокуратурата на Министерството на правосъдието и наистина не зная – да плача ли или да се смея.

Благодаря. Процедура – господин Караджов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя процедурно предложение: на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да удължим със седем дни срока за предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ четене по този законопроект.

Следва да чуем от името на вносителите – господин Сидеров и група народни представители, мотивите по Законопроект № 454

Всъщност с това наше предложение искаме да направим така, че всеки български гражданин да може да защитава собствеността си по адекватен начин. Това искаме да постигнем чрез промяна в Наказателния кодекс, чл. 12, ал. 3. Тя да се измени по следния начин: „Няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, който е защитавал, или намирайки се в тях е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат за нападателя.” Както знаете, тази тема вълнува българското общество. Затова сме внесли точно тази промяна – за да отговорим на този повик на българския народ.

Получава се така, че всеки, който реши да нападне, да влезе в имот, да ограби, да открадне нещо, просто е безпрепятствен. Влиза, взема, а след това – ходи ходи го гони. Всеки български гражданин има право да защитава себе си, достойнството си, имота си, близките си. По време на предизборна кампания, когато се срещате с избирателите, сигурно Ви поставят и този въпрос. Нека да можем да се защитаваме адекватно от тези, които ни нападат! за село Мечка – Плевенско, знаете, че това село стана нарицателно за кражбите, които се вършат там. Когато сме ходили и продължаваме да поддържаме връзка с представители на обществеността в това село, хората там ни се оплакват, че има вечери, в които ги обират по два пъти Чувстват се абсолютно незащитени. Всички опити да има полиция, да има инсталирани видеокамери, просто не работят.

Знаете, че през годините имаше граждани, които са взели собствената си защита в собствени ръце. Известен е случаят на иконописеца Йордан Опиц, който беше застрелял един нападател, влязъл му в имота.

Съединените американски щати – страната с либерална демокрация, която всички посочват за пример – как хубаво се провеждали нещата там, как там демокрацията Съединените американски щати – държавата, която най-много държи по целия свят да се спазват правата на човека, прави доклади кои права са спазени и кои не са спазени. Там, в Съединените американски щати това съществува. Който влезе в имота ти, можеш да постъпиш както сметнеш за правилно, преценявайки дали той има работа там или не, дали ще те убие, дали ще открадне и така нататък.

има свое решение от 1997 г. Уверявам Ви, че когато сме писали тези промени в Наказателния кодекс, изцяло сме се съобразили с това решение на Конституционния съд. Изцяло сме се съобразили! Ако има юристи от Вас, които желаят, по време на дебатите да дойдат тук и да посочат своите аргументи в посока, че това не отговаря на такова решение. Сигурен съм обаче, че господин Нотев ще отговори подобаващо и ще обори тези аргументи. Съобразили сме се с това решение. Тук няма смисъл да говорим. Тази техника се използва често. Нека да поставим този въпрос на широк обществен дебат. Общественият дебат, пак припомням, през годините го е имало – и за случая с Опиц, и преди това имаше възрастни хора, които

нападателят, когато този крадец знае, че има такава вероятност, че законът позволява да се защитиш и да използваш оръжие и каквото може, но по адекватен начин,

Защо в Япония всички се кланят, когато се видят? Защото е имало години, през които почти всеки е носел меч. И така са изграждали взаимно доверие и респект един към друг. Това искаме да направим с тези промени – да позволим на българския гражданин да се чувства господар в собствения си дом. Това искаме да направим. Молбата ми към Вас е да приемем това. Уверявам Ви, съобразено е с Конституционния съд, нека да го съобразим и с желанието на нашите избиратели. Благодаря Ви. Ще чуем представяне на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-26, внесен от господин Лютви Местан и група народни представители на 27 октомври 2014 г. От името на вносителите – господин Четин Казак. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Внесеният от нас Законопроект преповтаря едно към едно, дума по дума окончателния текст, който беше приет в Комисията по правни въпроси в предходното Народно събрание и който текст беше обсъден дори в пленарната зала. За съжаление, той не можа да стигне до гласуване, тъй като Народното събрание беше разформировано. Така или иначе това е текст, който вече е преглеждан няколко пъти от гледна точка на неговата правнотехническа издържаност. Това е текст, който е обсъждан неколкократно в Комисията по правни въпроси. За какво става дума? Става дума за една идея, която не е само на Движението за права и свободи, това е идея, лансирана навремето и от представители на други политически сили, свързани най-вече с дясното, Съюза да демократичните сили. Няма да скрия, че основен вдъхновител на подобен род идея е бившият народен представител от Съюза на демократичните сили Лъчезар Тошев, който в предходни народни събрания е внасял подобни законопроекти. За нас от Движението за права и свободи този Законопроект е особено важен, тъй като той цели да предотврати опасността делото за така наречения „възродителен процес” да бъде покрито по давност, както, за съжаление, вече е обявено, че е прекратено по давност и така нареченото „дело срещу лагерите”.

задължителни предписания и указания, които съдът е давал на прокуратурата през годините, нито делото за лагерите, нито делото за така наречения „възродителен процес”, нито което и да е друго дело, свързано с престъпленията, извършени от така наречения „комунистически режим”, можаха да стигнат до своя финал и да получат възмездие всички жертви на тези престъпления. Аргументите, които се изтъкват като оспорващи нашата теза, нямат своето правно основание. Нито в Конституцията, нито в който и да е друг международно приет нормативен акт не се забранява на законодателя да възкресява вече изтекла давност за престъпления, които са били престъпления и към момента на тяхното извършване. Има абсолютна забрана, приета и в международното право, да се окачествяват и да се преследват като престъпления и деяния, които към момента на извършването им на са били такива, тоест да няма ретроактивност на наказателния закон към деяния, които не са били престъпления, когато са извършени. Никъде обаче няма забрана да се възкресява изтекла давност за деяния, които са били престъпления, но които, за съжаление, в периода, в който е могло да бъдат преследвани, по една или друга причина процедурата не е била финализирана, и е допуснато изтичане на тази давност. За съжаление, българският законодател досега не направи нищо, за да възкреси тази давност или да я удължи за този род престъпления. Затова и жертвите на комунистическия режим през всичките тези години, на престъпленията на комунистическия режим, останаха неовъзмездени. От Движението за права и свободи държим най-после виновниците или поне тези от тях, които са още живи, най-после да бъдат изправени пред съда. Виновниците, инициаторите, вдъхновителите на така наречения „възродителен процес” – те са ясно упоменати в така нареченото „Дело № 1”, което беше започнато през 1990 г., г., което след дълги години и протакания, прехвърляне на топката от един съд на друг, от една прокуратура на друга, в крайна сметка в момента е в пълна безизходица заради, както казах, издаването на абсолютно неизпълними указания на съда – да бъдат разпитани всички жертви, пострадали от възродителния процес. Само на това основание вече сме на прага на изтичане на абсолютната давност и по това дело, а и по други дела. Обръщам се всички народни представители от целия политически спектър, които наистина биха споделили нашето желание, нашата воля престъпленията, извършени от комунистическия режим да бъдат наказани рано или късно. Тази наша позиция в миналия парламент беше споделена от колегите от ГЕРБ. Надявам се тази позиция да бъде споделена и от други политически сили. За съжаление, в Комисията по правни въпроси

този Законопроект, част от него, идеите в него са били споделяни и дори материализирани в конкретни законодателни инициативи именно от представител на Съюза на демократичните сили. За нас е необяснимо поведение от страна на представители представители на дясното пространство, които да не подкрепят подобен законопроект. Обръщам се още веднъж към съвестта на всички народни представители. Разчитаме на Вашата подкрепа. Ако има някакви забележки от правно-техническо естество, естествено, ние сме готови да ги чуем. Пак повтарям, този Законопроект доста дълго време е бил разглеждан, прецизиран в Комисията по правни въпроси и в миналия парламент, така че той е достатъчно добър и заслужава да бъде подкрепен на първо гласуване. Благодаря.

внесен от Министерския съвет на 9 декември 2014 г. Има ли кой да го представи от името на Министерския съвет? Няма.

Законопроект, № 554-01-1, внесен от Петър Славов на 5 януари 2015 г. Господин Славов, имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще се постарая да бъда доста по-кратък от преждеговорившите. Няма да повтарям това, което чухме и в становището на Комисията, което беше много подробно и на практика обърна внимание и на елементите на противоконституционност в някои от предложенията, и противоречието с редица норми на международното право, които очевидно няма как да подкрепим. По отношение на Законопроекта, който съм внесъл и който ще подкрепим от Реформаторския блок – използвам възможността да благодаря на колегите от Патриотичния фронт и от ГЕРБ, които също подкрепиха, като използвам също възможността да кажа, че ще съобразя разумните им бележки, които поставиха. Между двете четения наистина можем да прецизираме текста. Той касае извършените престъпления с МПС, тоест когато е бутнат пешеходец или дете, или въобще, не дай Боже да се случват такива ситуации на площи, които са предназначени само за пешеходци – така наречените „пешеходни зони”, или ако това се случи в парк или в детска градинка.

за подобни деяния, извършени на пешеходна пътека. Както виждаме, това започва да дава резултати и вече водачите се съобразяват с пешеходците на пешеходни пътеки и наистина спират. Така че очевидно има начини тези норми да работят. Това, което ние предлагаме, е по същия ред, по този квалифициран състав да се санкционират по-тежко отколкото по общия ред и подобни произшествия, при които е имало телесна повреда или, не дай си Боже, е имало жертва в пешеходните зони, в парковете, градинките или детските площадки. Тоест в места, където въобще не трябва да има превозни средства и, ако въобще се намират, създават една много висока степен на обществена опасност, тъй като хората просто не очакват там да има превозни средства и дори не са настроени от това, че трябва да се пазят от тях. Това е и основният смисъл на предлаганите промени. Силно се надяваме да даде силен превантивен ефект и всички ние като водачи, всички водачи на превозни средства да не си позволяват да карат колите из пешеходните зони, да не ги паркират в детските площадки и градинките, защото, както знаете, децата нямат спирачки. Аз не мога да си представя за себе си някой шофьор да иска да бутне умишлено дете, но много често в тези зони те просто не ги виждат и, за съжаление, се стига и до много неприятни инциденти. Така че най-добре е там да няма превозни средства, както между другото е написано и в Закона за движение по пътищата, но, за съжаление, не се спазва. Да го запишем и тук като квалифициран състав и да се надяваме, че ще даде желания резултат. Последно, по отношение на казуистиката, което беше коментирано тук няколко пъти – че се получавала казуистика и не била добра законодателна техника. Колеги от ляво, аз се съгласявам. Сигурно има и по-добра законодателна техника това да се формулира и даже можем да го направим заедно между двете четения. Но в случая тук е важен крайният резултат. Ако тази законодателна промяна създаде желания резултат и наистина няма да има повече инциденти на тези места – на пешеходните зони, в детските площадки и така нататък, аз Ви предлагам да го приемем и подкрепим просто в името на хората. Благодаря.

г. бяха под 600 човека. Има спад с 50% благодарение на законодателните промени, които бяха приети тогава. Тези законодателни промени, които госпожа Цачева и и други колеги, сред които съм и аз, предлагаме в момента именно целят подобряване, още по-добро въздействие и превантивни мерки, а и по-добро наказване на виновните лица, които са извършили пътно-транспортни произшествия при употреба на алкохол, наркотични вещества и така нататък. Досега в част от промените, които правим, въвежда долна граница за наказване. Това нещо го нямаше досега и имаше възможност нарушителите да се измъкнат от това да понесат строгостта на закона, от една страна. Това е за нарушителите, които са употребили алкохол или упойващи вещества, както и се завишават санкциите за нарушители, които например, след като им е отнето свидетелството за управление, продължават да управляват моторни превозни средства без да имат право на това. това. Надявам се този Законопроект да бъде подкрепен от всички. Има положителни становища от институциите в страната. Пак казвам, този Законопроект ще внесе още по-добро прилагане на мерките, чиято строгост трябва да доведе до още по-голямо намаляване на жертвите по пътищата. За съжаление, миналата година жертвите на пътищата за първи път от години наред, както казвам, имат увеличение. Това беше вследствие на едни мерки, които бяха предприети от държавни органи, които отмениха и електронния фиш, и така нататък. Пакетът от мерки в момента е пред нас. Това е част от него. Правим промени и в други закони. Целта е една: да се намалят жертвите по пътищата. Затова се надявам всички да подкрепите

тъй като остават около 12 мин. до края на пленарния ден, а все пак говорим за шест законопроекта от изключителна важност за българското общество, Ви предлагам да оставим разговорите по тези теми за първа точка от дневния ред в утрешния ден. Предлагам го за гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има резон в това предложение, колеги. Подлагам на гласуване предложението да бъдат отложени разискванията за утрешния пленарен ден, 9,00 часа.

внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 19 ноември 2014 г. На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Снежанка Колева – експерт в същата дирекция; на Фонда за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев член на Управителния съвет; на Българската народна банка: Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, на Асоциация на банките в България: Ирина Марцева – главен секретар. Законопроектът беше представен от народния представител Петър Славов. Със законопроекта се цели да се осигури по-голяма прозрачност, контрол и защита на обществения интерес в следните няколко направления: 1. Част от правомощията на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките като: одобряването на бюджета относно разноските в производството по несъстоятелност и на програмата за осребряване на имуществото на банката; предявяването на отменителни искове; даването на предварително разрешение на синдика за извършване на извънредни разходи да се осъществяват от управителния съвет на Фонда. Одобряването на бюджета и на програмата са актове с принципно и дълготрайно значение и надхвърлят оперативното администриране, което е функция на председателя на управителния съвет. Интересът на обществеността към работата на Фонда ще бъде изключително голям, поради което колективното обсъждане, публичността и вземането на решения по посочените по-горе въпроси ще минимизира рисковете от вземането на еднолични решения. 2. Предвижда се по-голяма отчетност и публичност за редица контролни функции на Фонда, включително чрез предоставяне на получаваната от него информация на ресорната комисия в Народното събрание. 3. С оглед по-голяма публичност и прозрачност на дейността на Фонда и на неговия управителен съвет се предлага в Закона за гарантиране на влоговете в банките да се направят промени в управленската структура на Фонда, а именно: един от двамата членове на управителния съвет, които към настоящия момент се определят съвместно от председателя и от заместник председателя на Фонда, да се избира от Народното събрание. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност става въпрос за повече публичност и прозрачност в работата на Фонда за гарантиране на влоговете. Особено след ситуацията „КТБ”, а и преди нея, не е редно председателят на Фонда самостоятелно да взима важни решения. Въвеждаме режим, в който Управителният съвет като колегиален орган заедно трябва да гласува и да се ангажира с решения, които касаят работата на Фонда за гарантиране на влоговете. Освен това сме въвели и един принцип: докладите, които Фондът изработва, да идват до ресорната Бюджетна комисия в парламента за сведение на народните представители. Това е ключов въпрос, защото, уважаеми дами и господа, оказва се, че Народното събрание получава много малко информация за работата на Фонда за гарантиране на влоговете. Аз проверих случаи на фалирали банки преди години с отнет лиценз – публичната информация е изключително оскъдна, а това, което постъпва като доклад от страна на Фонда за гарантиране на влоговете, отива единствено в банка. Дори първоначалната идея на Реформаторския блок беше докладите на Фонда да бъдат обявени на страниците на Фонда за гарантиране на влоговете в интернет, тоест да има интернет достъп и пълна прозрачност на решенията. поради наличието на търговска и служебна тайна преценихме, че това предложение ще бъде възпрепятствано и затова решихме, че вариантът, който може да бъде работещ, е ресорната Бюджетна комисия да получава копие от тези доклади за сведение. Забележете, тя няма да ги обсъжда, няма да има гласувания по тези доклади, но всеки народен представител, независимо дали е член на Бюджетната комисия, или проявява интерес към темата, ще може да прочете във всеки един момент на месечна база какво прави този Фонд – и по отношение на КТБ, и по отношение на други случаи. Уважаеми колеги, след като парламентът е дал толкова голям заем на Фонда за гарантиране на влоговете, редно е вече да имаме ангажимент и на друго ниво да следим работата на тази институция какво се случва. Да можем на месечна база да реагираме, ако видим, че очакванията, които има парламентът, за активна работа на Фонда за гарантиране на влоговете, за контролни функции от негова страна и така нататък дали се изпълняват съгласно това, което парламентът има като очаквания. Във връзка с това предлагаме парламентът да избира един такъв свой представител във Фонда за гарантиране на влоговете. В момента знаете, че съставът на Фонда се избира с решение на Министерския съвет, БНБ, Асоциацията на търговските банки и после двама членове със съвместно решение. Ние предлагаме българският парламент да излъчи един свой представител. Това е напълно логично, най-малкото поради това че, давайки огромен държавен заем на Фонда за гарантиране на влоговете, е редно Българският парламент да прати свой представител, който на регулярна база след това да се отчита пред Бюджетната комисия за свършената работа, за развитието, включително по въпроса какво става с КТБ, по въпроса как и кога ще бъде върнат държавният заем изцяло или частично. Тоест въвеждаме много повече прозрачност и много повече контрол в работата на гарантиране на влоговете. Искам да благодаря на Бюджетната комисия, която със сериозно мнозинство подкрепи тези мерки за прозрачност и отчетност. Смятам, че вече се получава една традиция на това управляващо мнозинство да подкрепя и да въвежда

за парламентарен контрол на 20 февруари 2015 г., петък, от 11,00 ч. Започваме с разисквания по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за саниране на жилищни сгради.

2. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговори на два въпроса от народните представители Корман Исмаилов, и Джейхан Ибрямов и на едно питане от народния представител Петър Славов. 3. Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще отговори на един въпрос от народния представител Илиан Тодоров. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Петър Славов, Борис Ячев и Христиан Митев, Георги Андонов, Велизар Енчев, и Мартин Димитров. 5. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на шест въпроса от народните представители Методи Андреев, Петър Славов, Волен Сидеров, Михо Михов, Христо Гаджев, и Ангел Найденов. 6. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на едно питане от народния представител Борислав Великов. 7. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на един въпрос от народния представител Велизар Енчев. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на три въпроса от народните представители Станислав Станилов (два въпроса), и Джевдет Чакъров. 9. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Емил Райнов, и Велизар Енчев. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на четири въпроса от народните представители Николай Александров, Георги Божинов (два въпроса), Христо Гаджев и Александър Ненков. 11. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Станислав Станилов, и Десислав Чуколов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 6 въпроса от народните представители Борислав Иглев, Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски – общ, Петър Славов, Вили Лилков, Мая Манолова, и Корнелия Нинова. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на шест въпроса от народните представители Станислав Станилов, Димитър Шишков, Джевдет Чакъров (два въпроса), Джейхан Ибрямов, и Георги Кадиев. 14. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Борислав Иглев.

министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Иванов, Иван Вълков – два въпроса, и Кристиан Вигенин; министърът на здравеопазването Петър Москов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Галя Георгиева, Ирена Коцева и Петър Беков; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на три въпроса от народните представители Емил Райнов, Валентин Николов Иванов, и Кристиан Вигенин и Емил Райнов; - министърът на образованието и науката Тодор Танев – на четири въпроса от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, Милен Михов, Калина Балабанова, и Кристиан Вигенин и Мариана Бояджиева; министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов; - министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на три въпроса от народните представители Георги Божинов и Стоян Мирчев, Славчо Бинев, и Любомир Владимиров; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Красимир Янков, и Корнелия Маринова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Божинов; - министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на питане от народния представител Георги Божинов.

отговорите на: - въпрос от народните представители Мая Манолова и Кристиан Вигенин към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков; - въпрос от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Тук явно има някаква грешка, защото госпожа Манолова има питане към господин Борисов – няма как едновременно и да пита, и да отсъства; въпрос от народния представител Красимир Богданов към министъра на отбраната Николай Ненчев. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на правосъдието Христо Иванов, министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Поради служебен ангажимент с международно участие в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на външните работи Даниел Митов. Закривам пленарното заседание. Утре – редовно пленарно заседание с начален час